Poštovani državni

P.Z. br. 573. Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, izvolite. Hvala vam lijepo uvaženi predsjedavajući. Poštovane zastupnice i zastupnici, dakle važeći Zakon o carinskoj službi stupio je na snagu danom pristupanja RH EU, u međuvremenu su bile 4, u 4 navrata novelirane odredbe i to 2014. i '16. i u dva navrata 2019.g., 2019.g., a ponajviše su izmjene bile u kontekstu uvođenja Državnog inspektorata kad, kada su određene odredbe bile u Carinskom zakonu, pa ih je trebalo maknuti. Sam zakon uređuje djelokrug rada, poslove i organizaciju Ministarstva financija Carinske uprave čija je temeljna zadaća primjena carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa. Također Zakon o carinskoj službi uređuju carinske ovlasti, te obveze i odgovornosti carinskih službenika i njihov radno-pravni položaj. Zakon predstavlja u osnovu učinkovit, djelotvoran i ekonomičan rad Carinske uprave, kao i carinskog i poreznog tijela, prvenstveno u provedbi nadzornih aktivnosti kojima je temeljna svrha zaštita financijskih interesa i probitka Državnog proračuna RH, kao i Proračuna EU s naslova tradicionalnih vlastitih sredstava tj. carina koje prikupljaju carinske službe država članica EU. Dakle, carinska služba osim općenito primjene carinskih i trošarinskih propisa prioritetno je nadležna za provedbu carinskog nadzore na vanjskim granicama EU, koju zadaću je preuzela ulaskom u EU. U upravi tih poslova izravno se primjenjuje europsko carinsko zakonodavstvo, otprilike nekih 300 raznih propisa, koje carinici moraju primjenjivat u svome radu, a toj okolnosti je prilagođen i Ustav carinske službe tako da je u 4 područna carinska ureda u smislu Zagreba, Splita, Osijeka i Rijeci ustrojeno 18 carinskih ureda i 13 graničnih carinskih ureda. Što se tiče ovoga prijedloga zakona nekoliko je razloga za predložene izmjene i dopune. Prvi je uvođenje redovitog sre…, srednjoškolskog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije srednjo, srednjoškolske ustanove, čime će se steći kvalifikacija tzv. razine 4.2 sukladno Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, te srednjoškolsko obrazovanje odraslih za kvalifikaciju carinik, a u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Navedeni prijedlog temelji se na analizi postojećega stanja, administrativnih kapaciteta, dobne strukture, a osobe koje će se, će završavati obrazovanje za carinika efikasnije bi primjenjivale svoje obveze i poslove u kontekstu nadzora na vanjskim granicama EU gdje se obavljaju granične kontrole po strogo utvrđenim pravilima. Maloprije sam spomenuo da je tih pravila poprilično i uistinu jedna edukacija koja se namjerava raditi u kontekstu 3. i 4.g. srednje škole po uzoru primjerice na Policijsku tako da ljudi već budu pripravni u smislu obavljanja carinskih poslova. Primjerice, u strukturi tih poslova kolko su zastupljeni ljudi sa SSS u carinskoj upravi u odnosu na prošlu godinu bilo je zaposleno 2.586 službenika i od toga je čak 52,6 zaposlenih sa SSS. Dakle u tom,

tu je cca. 220 službenika, a temeljna zadaća im je suzbijanje najsloženijih oblika krijumčarenja robe, a osobito otkrivanje, sprječavanje i sankcioniranje nezakonitih postupanja sa trošarinskom robom i robom koja je u režimu zabrane i ograničenja u prometu. Dakle uvođenje redovitog srednjo…, srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje carinik 3. i 4. razred želi se osigurati jačanje profesionalizma i opće osposobljenosti carinskih službenika kroz uključivanje u carinski sustav strukturirano educiranih službenika mlađe dobne skupine. Procjena fiskalnog učinka ove mjere bazirana na planiranih 30 ljudi na godišnjoj razini, početno, za sljedeću akademsku školsku godinu, znači '24./'25. je nešto više do 123 tisuće eura. Nije puno i vjerujemo da će to biti dobar iskorak u kadroviranju i zanavljanju kvalitetnih kadrova Carinske uprave. izmjene zakona je potreba daljnjeg uređenja obveze davanja izjave o imovinskom stanju carinskih službenika i njihove uže obitelji te osobito potreba usklađivanja ovoga instituta s propisima o zaštiti osobnih podataka. Institut ove za davanje izjave dulje vrijeme općenito je prepoznat kao važan nalaz za sprječavanje i preveniranje u kontekstu korupcije, pri čemu je takav institut neraširen u pravnim sustavima mnogih država svijeta, pa tako i državama članicama EU. Kod nas je ove za davanje izjave još sadržano u zakonu od 2001. g. te je od velikog značaja za sustav prevencije korupcije, odnosno sužavanja prostora izloženosti koruptivnim rizicima. U cilju osiguranja službeničke transparentnosti, a uz puno poštivanje propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, sada se jasno uređuje svrha i postupak davanja izjave, njen sadržaj te određuju pravne posljedice neispunjavanja obveze u bilo kojem pogledu. Pisana izjava o imovinskom stanju pohranjuje se u osobnom dosjeu carinskog službenika te se klasificira stupnjem tajnosti „ograničeno“, a nadležna ustrojstvena jedinica Carinske uprave za unutarnji nadzor i kontrolu ovlaštena je kod nadležnih tijela odnosno institucija izvršiti provjeru podataka koji su unijeti u takvu izjavu. Što se tiče ostalih razloga izmjena i dopuna zakona, prijedloga zakona se propisuju odredbe da područni carinski ured može obavljati poslove drugog područnog carinskog ureda, radi svrhovite, smislene i fleksibilne organizacije obavljanja poslova iz nadležnosti carinske službe. Ova norma je u biti usklađena i sa Zakonom o poreznoj upravi koji već od prije sadrži takvu odredbu u smislu mjesne nadležnosti kada je potrebno određene carinske službenike koji su na raspolaganju, imaju dovoljno vremena i prostora angažirati na određenim poslovima nekog drugog područja i ako su stvarno nadležne, ali nisu do sada bili mjesno nadležni, sada se ovim izmjenama to premošćuje i uređuje. Također, odredbe o prekršajnoj odgovornosti u smislu njihove sistematiziranosti u odnosu na subjekt odgovornosti pravne i fizičke osobe, tu se sada to dorađuje i sukladno jedinstveno metodološko nomotehničkim pravilima, a iznosi novčanih kazni koji su dosada bili izraženi u kunama, pretvaraju se u eure sukladno propisima o uvođenju eura. Dodatne korekcije nomotehničke naravi rezultat su, dakle, praktične potrebe za otklanjanje uočenih mogućih dvojbi i nejasnoća u samome zakonu pa i u tome dijelu se dorađuju postojeće norme ovoga Zakona. Evo, ukratko, to je, to su ove izmjene i dopune u zakonu koje nisu značajne odnosno velike, ali bitno ih je provesti u HS-u, hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Možete se vratiti na mjesto. Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Lalovca. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. Govorili ste o kadrovskim promjenama unutar Carinske uprave, pa evo, da vas zahvalim jer sam vidio jučer informaciju da odlazite iz Ministarstva, je l'? To .../nerazumljivo/... negdje je razrješenje nekakvo je bilo, e sad ne znam da li je to na vas. E, pa mi je zato, htio sam ovdje reći da imamo, da smo uvijek imali kvalitetnu suradnju i da vam zahvaljujem na vašem radu tu u raspravi. Mislim da su bile kvalitetne, pa ćete vi valjda odgovoriti to sam zapravo pročitao sa portala. A jedno drugo pitanje, odnosi se na carinsku službu na zašto granica Hrvatske, o tome ste zapravo govorili pa me zanima nekakve vaše informacije koje imate vezano za Schengen odnosno za BiH, za BiH, budući da se dosta govori o policiji, je li, cijelo vrijeme o nadzoru granice, a mene čisto zanima malo i oko carinskih nadzora za vrijeme, evo, Schengena. Zahvaljujem. Zdravko** Evo, hvala vam lijepo na vašem pitanju. Dakle ova rotacija koja ide u odnosu na mene, u biti ostajem u Ministarstvu i od ponedjeljka bih trebao biti glavni tajnik Ministarstva, ja mislim da je to i sukladno kojim godinama, pa mlađi će, pretpostavljam, nastaviti ove, ovaj poslove koje su intenzivnije. Ovaj, uz dovoljno iskustva koje imam radeći u Ministarstvu financija. Dakle što se tiče aktivnosti na graničnim prijelazima, kao što i sami znate, posebno u kontekstu ovog .../Govornik se ne Carinske uprave koju sam maloprije spomenuo, 220 ljudi koji su educirani na način da su opremljeni oružjem i svim drugim alatima, uključujući i prijenosne rendgene, snimanje tereta da kamion ne morate otvarati nego prolazi, a rendgenski ljudi koji su obučeni na tome raditi se točno vidi po sjenama, po temperaturi, od tijela, da su unutra osobe, itd. Moramo naglasiti da u, naša kopnena granica sa BiH iznosi 1011 km, takav nadzor je uistinu zahtjevan, uključujući naravno i policiju koja tu intenzivno surađuje i Carinska uprava, je li? Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče. Dakle iz ovog Prijedloga zakona vidimo da se dodaju novi članci vezani za srednjoškolsko obrazovanje od 95.a do 95.d za stjecanje kvalifikacije carinik. Rekli ste da u idućoj pedagoškoj godini se previđa oko 30 učenika, dok oni maturiraju proći će dvije pedagoške godine, a prirodni odljev u mirovinu će biti znatno više nego što ih se treba treba obrazovati za zvanje carinika. Drugo, zanima me smještaj tih potencijalnih učenika, s obzirom da će ih biti sigurno i van područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, kako će se organizirati smještaj za ove druge? Hvala. Zdravko** Hvala vam lijepa na pitanju. Uistinu, ono će zahtijevati određeno vrijeme da se provede, ali moramo prethodno, ovaj, osigurati zakonske pretpostavke da provodimo takvu edukaciju, da se te diplome priznaju, kao i druge službe koje su preuzete od bivše Jugoslavije, tako i carinska služba izravno bila unutar službe u Beogradu i jasno da sada, sadašnji način regrutiranja ljudi je takav da uzimate ljude koji nisu u carinskim propisima u smislu ovoga što sam maloprije govorio u raspravi. Njihova, rad u smislu smještaj, edukacija bit će na Policijskoj akademiji u Svetošimunskoj. Tamo već 10-ak godina Carinska uprava i funkcionira u smislu i ovaj svojih postojećih službenika u bilo koje pogledu tako da je to izvrsna suradnja njih i policijske uprave. Evo, hvala. Hvala. Poštovani državni tajniče postojećim Zakonom o carinskoj službi propisano je da svaka osoba koja radi u carinskoj službi pod kaznenom i materijalnom odgovornošću daje pismenu izjavu o svom imovinskom stanju, imovinskom stanju svoje uže obitelji te izjavu o suglasnosti za provjeru vjerodostojnosti podataka, pa evo da ne bi bilo zamjene molim vas da date jednu usporedbu između imovinske kartice dužnosnika i ove izjave o imovinskom stanju koju daju službenici u Carinskoj upravi. Predlaže se i malo preciznije definirati davanje ovih podataka, ali isto tako i promjena koju su dužni tokom godine napraviti koja se odnosi na iznose iznad 10 tisuća eura. Pa zašto je uzet baš taj iznos i koliko je realno da će neki carinski službenici imati promjene iznad 10 tisuća eura u svojoj imovini s obzirom na posao koji rade? Hvala. Zdravko** Hvala lijepa. Kao što i sami znati mahom su ovo ljudi koji su srednje stručne spreme, a da državni su službenici i u kontekstu postojećeg zakona vezano za sprječavanje sukoba interesa koji se odnosi na dužnosnike i osobe koje imenuje Vlada u kontekstu strukture podataka povući ta jedna paralela u odnosu na taj zakon. Uvijek je neki iznos koji je razuman ili razmjeran da se odredi u kontekstu promjena neke imovine da se mora reagirati u smislu ponovne prijave i provjere. Ovdje će provjeru raditi unutarnja ustrojstvena jedinica za unutarnji nadzor i kontrolu ili kako se već ona ovaj točno zove za razliku od dužnosničkog gdje imamo određ… povjerenstvo koje imenuje Hrvatski sabor. Dakle, iznos je određen na razini onoga kojeg imamo u kontekstu sprječavanja novca i financiranja terorizma 10 tisuća eura sada iznos kao okidač koji se mora prijavljivati nadležnim tijelima RH vezano za izvršavanje pranja novca, a bitno je dakle moguće da će doći do promjene imovine nasljedstvom, darovanjem ili na neki treći način, a nekada će se to dogoditi i ne daj Bože koruptivno. U tom i je smisao da se preventivno djeluje. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine Zrinušić, eto priključujem se zahvalama kolegica i kolega na kvalitetnim raspravama koje smo imali ovdje, želim vam sreću na na novom radnom mjestu. No, dozvolite da vas pitam imamo puno uputa, upita od strane hrvatskih državljana koji žive u blizini granice to su najčešće državljani BiH i imamo česte zamolbe da evo ovako na javnom mjestu o tome malo popričamo. Ima i ljudi koji imaju poljoprivredno zemljište s jedne odnosno druge strane granice pa imaju naravno problema kada prelaze granicu i naravno jer voze sa sobom neke svoje poljoprivredne proizvode ili što već imaju na drugoj strani granice. Imate li kakvih informacija o tim načinima na koje carina dopušta ili

vlasnici ovo kako ste spomenuli zemljišta koji su na granici ili preko granice itd., uz dopuštenje prethodno koje imaju, imaju potpunu mogućnost prelaska tokom dana nije uopće ovaj sporno. Ono što je uvijek nezgodno kada imamo sada kada smo Schengenski dio preuzeli to je zaštita vanjskih granica EU i RH je ta koja mora provoditi određene nadzore. Ono je razumno da nikome na čelu ne piše odmah ovaj nešto prenosi ilegalno ili legalno ta jedna procedura koja se mora provoditi je takva. U međuvremenu je Carinska uprava i ovdje nazočni ravnatelj nekoliko sastanaka održao ovdje dolje što sa lokalnom upravom što i ljudima koji su bili zainteresirani u smislu pojašnjavanja, u smislu davanja i uputa vlastitim službenicima da

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče i ravnatelju ove izmjene nisu velike, ali su značajne u smislu kvalitete kada govorimo i o ovim izmjenama koje se odnose na normiranje odnosno propisivanje promjena u imovinskom statusu jel carinika, ali ono što je još zanimljivije kod obrazovanja i obučavanja za carinika gdje evo u Članku 95c. zapravo propisano da osoba koja se na teret Carinske uprave školuje dakle mora vratiti svojim radom, dakle odraditi dvostruko duže od dužine trajanja obrazovanja. Dakle i tu je zapravo jedna mjera koja evo omogućava da onda ono ulaganje koje se radi da se onda i vraća zapravo u Zdravko** Hvala vam lijepa. Evo hvala na vašem pitanju, to je u biti tehnika i način provedbe ove mjere koja se uvodi u zakon i ona je uobičajena dosada u ili formalno ili neformalno unutar akata raznih kompanija ili ministarstva kada se zapošljavaju i o trošku školuju određeno ministarstvo da se zahtjeva da se određeno vrijeme ostaje u službi. Ovdje je ono što mi se čini potpuno razumno da ljudi koji stječu znanja vezano uz rad Carinske uprave i propise koji su ovaj s njima povezani da nastave i da im Carinska uprava osigura posao, da ima se osigura posao da gdje ćete taj, to znanje moći bolje primijeniti nego tamo u toj službi koja vas je educirala za svoj rad. Tako da ako će se osigurati, a hoće ovaj zato smo rekli da se predviđa određeni fiskalni učinak za te ljude razumno je očekivati da onda i ostaju raditi u toj službi u određenom razdoblju kako je zakon (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče i ravnatelju Carinske uprave evo još jednom se zahvaljujem kolegi Zrinušiću koji će ostati u ministarstvu, ali evo neće biti više prema novome ustroju neće više biti sa nama tu u raspravama o poreznim, carinskim zakonima tako da mu još jednom zahvaljujemo. Evo i mi iz oporbe da na vrlo kvalitetnoj i stručnoj raspravi kao što je i danas ovaj zakon dosta stručan, konkretan, a odnosi se za Zakon o carinskoj službi gdje je glavni razlog izmjena i dopuna zakona je potreba daljnjeg uređenja obveze davanje izjave o imovinskom stanju carinskih službenika i njihove uže obitelji, te osobno usklađivanje ovog instituta sa propisima o zaštiti osobnih podataka kao i uvođenje redovitog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje carinika, obvezu davanja izjave o imovinskom stanju carinskih službenika i njihove uže obitelji. Ona je već kao što je ovdje uvodno rečeno sadržana već Zakon o carinskoj službi od 2001. godine, te je od iznimnog značenja za sustav prevencije korupcije, odnosno suzbijanja prostora izloženosti koruptivnim rizicima. U cilju osiguranja službeničke transparentnosti, a uz puno poštovanje propisa kojim se uređuje zaštita osobnih podataka i detaljnijim propisivanje obveza davanje izjave o imovinskom stanju jasnije se uređuje sam postupak davanja izjave, sadržaj, te određuju pravne posljedice neispunjavanja obveze. redovitog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje carinik treći i četvrti razred želi se osigurati jačanje profesionalne i opće osposobljenosti carinskih službenika kroz uključivanje u carinski sustav strukturiranim, educiranih službenika mlađe dobne skupine. Institut izjave o imovinskom stanju datira još od 2001. godine, a do sad se nisu pokazali problemi u praksi kao što je ovdje bilo rečeno, odnosno na Odboru za financije i zbog izloženosti carinskih službenika koruptivnim rizicima ne samo na području Republike Hrvatske već i na globalnoj razini. Ono postoji iz potrebe da se ojača svijest i unutar same službe o tome. Mislim ne znam da li ovako nešto slično postoji i u poreznom, ali ovo je svakako jedan ogroman iskorak unutar Carinske službe i svakako je to ono što pozdravljamo. Oni, ti podaci oni nisu javni za razliku od nas kao državnih službenika, nego služe za određene interne potrebe i za interne kontrole. Međutim, svakako su jedan značajan iskorak u transparentnosti pogotovo posla kojeg se obavljaju. I ovdje da odmah odvojimo pojedince koje što su neki dan u medijima i tako se može dogoditi kod određenih carinskih službenika na žalost uvijek vrše onda zbog nekakvih njihovih nedopuštenih radnji, prebace svu odgovornost na instituciju kao Carinsku službu. I to je ono što je dobro, što se ovim zakonom pokušava odvojiti institucija sa kojom se upravlja, koja je važna da se razvija od pojedinaca koji svojim određenim postupcima dovedu na žalost tu instituciju da ne kažem u loš položaj ili nekakav medijski medijski loše percepciju upravo i za zapošljavanja u toj instituciji i u konačnici za brojne carinike koji stvarno pošteno obavljaju svoj rad, koji ne znam kako su plaćeni sad po novim ovim uredbama i novim Zakonom o uređenju, sustavu plaća. Ali sigurno da je Carinska služba u zadnjih desetak godina pogotovo ulaskom u EU ja mislim da je jedna od najviših službi koja je doživjela najveće transformacije zato što su imali, držali su granicu prema Italiji, Sloveniji, Mađarskoj. Ali s druge strane su morali se transformirati kroz taj dio ulaska u EU i onda ojačavati granice prema BiH vezano za Schengenski prostor. Schengenski prostor. Ali je činjenica da je ta politika EU i to ovdje se mora reći da je vrlo važno i da je to manji kasnije trošak i za Hrvatsku uključivanje čim prije BiH u europske institucije, jer to je ono što je interes Hrvatske, što je imati takvu granicu ja mislim da nema ni jedna zemlja u Europi takvu dugačku granicu 1000 km granice. Ali to nije granica, to je prirodna, to nikad nije čak ni prirodno bilo nekakve posebne granice jer ljudi žive na jednim prostorima, imaju obitelj na drugim prostorima. Ja ne znam da li i jedna europska zemlja ima takvu koheziju građana i sada zbog određenih političkih odluka, jel' to su isključivo političke odluke em što Hrvatska ima ogromne troškove nadziranja te granice, ogromne troškove, ljudske troškove, infrastrukturne troškove. A s druge granice ispada kao da Europa dijeli hrvatske građane koji su, Europa je zapravo jedinstvenost svih europskih građana, a na žalost mi kao zbog takvih političkih odluka em ne što imamo ogromne troškove, onda se javljaju i tzv. ovi tzv. nekakvi šverceri, provozanje kroz te granice i građaninu, običnom građaninu koji gravitira tom području, nemojmo zaboraviti da veliki dio Hrvatske i gravitira i da ima obitelji i da prolaze tim granicama, da imaju ovo što smo ovdje rekli zemlju i rodbinski su povezani teško je objasniti da mi danas sjednemo u auto tu u Zagrebu, ja se mogu vozit do Osla, do Norveške i nitko me neće zaustaviti. I to je kao Europa. A tu ne mogu otići do Ljubuškog i Čapljine zaustavit će vas ono šest puta, stavit će vam sve moguće nadzore, gledat će vas nekakvi rendgeni, leteći helikopteri, sve nekakvi nadzori itd. Ljudi moji to nije prirodno, to definitivno nije prirodno da mogu otići do Portugala da me nitko ne zaustavi, da mogu otići do Lisabona jer Hrvatska više gravitira BiH i BiH Hrvatskoj, nego što mi gravitiramo i Portugalu i svim tim drugim zemljama. Čast svima njima, ali interes Hrvatske je upravo i zbog manjih troškova i zbog boljeg odvijanja ekonomske suradnje. Hrvatska Hrvatska i BiH su i ekonomski povezane tvrtke i kompanije i tržišta i naša poduzeća koja izvoze u BiH i bosansko-hercegovački koji izvoze u Hrvatsku

koje možda njima jesu prirodne, nama nisu prirodne jel, nama nisu prirodne i zato još jednom čestitam carinskoj službi kojoj nije lako obavljat takav posao, nije stvarno lako obavljat takav posao pogotovo zato što su i ti carinici koji tamo rade vjerojatno su i rodbinski vezani i obiteljski vezani i imaju zemlju, imaju kuću i odjednom razumijete i prolazi vam i tamo su vam i rodbina i rođaci i sad ga morate na carini ga morate ono maltene ga morate pregledat ko da su nekakvi kriminalci, a onda on kaže pa gledajte ti možeš otić do Portugala ja tu ne mogu do kuće otić. Ono što je prirodno je prirodno i tu bez obzira kakve bile političke odluke koje se svakako kažem i zakonski se poštuju, al još jednom čestitam carini jel nije to lak posao. Nikome nije lako nać se u tim cipelama i obavljati tako težak posao, a tu ovo kao što ste vi rekli ima i onih koji prolaze koji to iskorištavaju zapravo upravo zato i poznavajući tako da evo bit ću sretan jednoga dana i kad BiH bude članica EU i šengenskog prostora i da će se hrvatski građani sa dvije granice puno jače tada osjećati njihovu povezanost, a onda neke granice nek se stavljaju negdje drugdje, negdje drugdje gdje je prirodno tako da evo ovaj zakon apsolutno podržavamo i zbog ovoga što uvodite tu i transparentnost, jedna od rijetkih radili ste 10 godina, 15 godina, velike promjene u carini, nije to lako bilo i ljudima i kadrovski ovo kao što ovdje govorite preći s jednih granica na druge granice, jednostavno jel tako politika određuje gdje su granice, nekakvi činovnici, ali život donosi nekakve druge priče. Tako da mi u ime kluba SDP-a ćemo svakako podržati i još jednom zahvaljujem g. Zrinušiću. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Josip Begonja. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani državni tajniče, ravnatelju Carinske uprave, dame i gospodo zastupnici. Uvodno dopustite i meni da se zahvalim državnom tajniku Zrinušiću na dosadašnjoj konstruktivnoj suradnji i uvijek je bio naravno na dispoziciji svim zastupnicima oko zakona i drugih predmeta iz nadležnosti Ministarstva financija. Dakle, pred nama je čuli smo vladin Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o carinskoj službi koji je još od 2013.g. do danas mijenjan u više navrata. Radi naše javnosti želim kazati nekolko riječi o samom Zakonu o carinskoj službi kojim se uređuje djelokrug rada, poslovi, organizacija Carinske uprave čija je temeljna zadaća primjena carinskih trošarinskih, poreznih i drugih propisa. Tim zakonom se uređuju i carinske ovlasti kao i obveze i odgovornosti carinskih službenika kao i provedba nadzornih aktivnosti od strane carinskih službenika u cilju zaštite fiskalnih interesa RH, ali i danas EU. Što se tiče Što se tiče ustrojstvenih jedinica Carinska uprava je organizirana kroz središnji ured i područne carinske urede, a po potrebi to ako zahtijeva opseg posla ili drugi razlozi, prije svega struktura i tokovi kretanja roba, tada se može organizirati i kao carinski uredi i granični carinski uredi kao unutarnje ustrojstvene jedinice područnog carinskog ureda. Ovim prijedlogom zakona omogućuje se da jedan područni carinski ured može obavljati poslove drugog područnog carinskog ureda, što znači primjenu dinamičkog modela koji podrazumijeva i osigurava brzu prilagodbu okolnostima koje određuju dinamiku i sadržaj provedbe poslova područnih carinskih ureda, naravno sve u cilju kvalitetnijeg, racionalnijeg, učinkovitijeg obavljanja poslova carinskih ureda. Što se tiče čl. 70. razvidno je da se prijedlogom ovog zakona uređuje obveza zaposlenika u carinskoj službi, da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću daju pisanu izjavu o svom imovinskom stanju, o imovinskom stanju svoje uže obitelji, također daje se pisana izjava o suglasnosti za provjeru vjerodostojnosti podataka i same izjave koja se pohranjuje u osobnom očevidniku carinskog službenika. Jasno da je priroda posla carinskih službenika kao i njihovih radnih zadataka izložena raznim oblicima i vrstama koruptivnih rizika i pojavnosti, zato se predlaže pravno preciznije i jasnije ispunjavanje obveze podnošenja izjave kao i potrebnih podataka u izjavi o imovinskom stanju i pravne posljedice neispunjenja obveze. O pitanju ispunjenja izjave o imovinskom stanju je u značajnom smislu provedbe antikoruptivnih mjera koje Carinska uprava poduzima, glede sprječavanja i suzbijanja korupcije. Također čuli smo da se ovim prijedlogom zakona predlaže uvođenje i uspostava srednjoškolskog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije carinik za 3. i 4. razred u sklopu srednjoškolske ustanove. Naime, vidimo da se polazi od toga da osobe koje završe srednjoškolsko obrazovanje za stjecanje kvalifikacije carinik bi efikasnije se pripremale za učinkovitije obavljanje poslova nadzora nad vanjskim granicama EU gdje se obavljaju granične kontrole po strogo utvrđenim pravilima uz iznimne mjere procjene rizika za unutarnju sigurnost i procjenu prijetnje koje bi mogle ugroziti sigurnost kao i za provedbu aktivnosti u svrhu suzbijanja tzv. sive ekonomije. Zbog navedenog ovim prijedlogom zakona želi se potaknuti profesionalni razvoj budućih ovlaštenih carinskih službenika koji bi imao za posljedicu jačanje integriteta te podizanje privrženosti carinskoj službi kroz zakonito, stručno, profesionalno i etično postupanje. Predmetnim zakonom će se regulirati prava i obveze koji završe srednjoškolsko obrazovanje za stjecanje kvalifikacije carinik na način da su isti u obvezi nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja ostati u carinskoj službi dvostruko duže od dužine trajanja obrazovanja. Međutim ako osoba koja na radu u Carinskoj upravi ne ostane propisano vrijeme ili iz neopravdanih razloga ne završi obrazovanje dužna je nadoknadit troškove stipendiranja. Nadalje, u predmetnom zakonu, a sukladno nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom, utvrđena je potreba pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u RH te je je sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, određenom dinamikom potrebno izmijeniti važeće zakone koji zadržavaju pozivanje na hrvatsku kunu. Tako se ovim prijedlogom zakona mijenjaju prekršajne odredbe koje sadrže pozivanje na hrvatsku kunu na način da se iznosi novčanih kazni izraženih u kunama konvertiraju u euro, sukladno utvrđenom tečaju. Normativno u ovom prijedlogu zakona izvršeno je proširenje zakonskog opisa dijela prekršaja na situaciju kad osoba napusti mjesto nadzora ili ukloni robu ili ukloni prijevozno sredstvo s mjesta nadzora bez odobrenja ovlaštenog carinskog službenika. I zaključno u samom prijedlogu zakona razvidno je da se još dodatno nomotehnički uređuju pojedine odredbe zakona radi preciznijeg izričaja normi i ispravljanja uočenih nedorečenosti, manjkavosti. Prije svega to se odnosi na pravno jasnije i preciznije određenje pojedinih odredbi kojima su propisane teške povrede službene dužnosti zbog neizvršavanja ili neurednog izvršavanja propisane obveze podnošenja izjave o imovinskom stanju. I na kraju poštovane dame i gospodo Klub zastupnika HDZ-a, podržat će ovaj Vladin Prijedlog Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi. Hvala U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, još malo vremena gospodine Zrinušić, poštovani šefe carinske uprave, hvala vam kao prvo na odgovoru. Budemo i kasnije malo ovako popričali sa strane iako je vaš odgovor bio zadovoljavajuć, no još ćemo ga jednom samo kratko naglasiti. Da ima puno ljudi, takva je i priroda granice Hrvatske odnosno možemo slobodno reći povijesnog prostora koji je trenutno podijeljen na BIH i Hrvatsku iako znamo da kroz povijest nije baš bilo tako ali ljudi su još uvijek tamo i imaju probleme. Ali čujemo da postoji dobra volja i sa jedne i sa druge strane da se stvar olakša i da se procedure njihovog prolaska olakšaju na čemu vam još jednom zahvaljujem. Što se tiče ovih izmjena odnosno Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, svakako pozdravljamo i pohvaljujemo ove izmjene jer smatramo naravno da je i carinska služba kao jedna od službi koja je s kojom su prvi u kontaktu ljudi koji dolaze ovdje na naše područje, naše državno područje, izuzetno važna i da je njezino funkcioniranje odnosno njezino kvalitetno funkcioniranje izuzetno važno. Nemojte zaboraviti da kao i svi državni službenici i carinici i carinice, oni koji su stvarno na carinskim prijelazima ili u dubini Hrvatskog teritorija ponekada, jesu državni službenici i da i njih kao i sve ostale državne službenike i dalje uglavnom uglavnom najviše zabrinjava niska plaća i da bi država trebala da Vlada treba poraditi u tom smjeru. Ne kažem naravno da će visina osobnog dohotka bilo koga tko ima zle namjere spriječiti od koruptivnih radnji, no naravno po, svakako pozdravljamo ovaj osobni očevidnik carinskog službenika u kojem će biti pohranjena pisana izjava o imovinskom stanju, o imovinskom stanju uže obitelji i naravno suglasnosti za provjeru vjerodostojnosti podataka iz izjave. Vidimo da će tu naravno biti i problema i sam ovaj zakonski prijedlog ih definira kao do sada nerealizirano. Ljudi to ili nisu radili ili nisu unosili unosili ispravne podatke, zato se u čl. 2. ovih zakonskih izmjena i bitno proširuje čl. 70. sa čak ako se ne varam 19 novih članaka, pa ćemo vidjeti naravno kako će to funkcionirati u stvarnosti kada dođe neko vrijeme za procjenu učinkovitosti propisa. Vidimo da se ovdje u čl., u st. 16. definira što ako carinski službenik ne ispuni obvezuj podnošenja izjave o imovinskom stanju ili ako ju nije podnio na propisanom obrascu itd., itd. Uglavnom ako nije na zadovoljavajuć način izvršio svoju dužnost, bit će kao prvo pisanim putem pozvan da ispuni tu izjavu u roku između 8 i 15 dana, a onda naravno, kako ovdje u zakonu se i navodi, dolazi nadležna ustrojstvena jedinica za unutarnji nadzor i kontrolu koja će biti ovlaštena i jest ovlaštena, izvršiti provjeru i kontrolu podataka podnesenih u izjavi kod nadležnih državnih institucija. Vidimo naravno da se ovdje sam zakon nas upućuje kao na dodatnu pravnu normu i na Zakon o državnim službenicima u kojem je definirao odnosno dodaje se ovim zakonom i st. st. 13. kao teška povreda mijenja se naravno i status samog ovog čina pa se nepodnošenje izjave, podnošenje nepotpisane ili nepotpune, netočne ili neistinite i nepravovremene izjave, smatra teškom povredom Zakona o državnim službenicima. Načelno vidimo da se novčane kazne na kraju ovog zakona mijenjaju u eure što je sasvim u redu. Dakle u načelu ovo je prvo čitanje, ali već na samom ovom dijelu zakonske procedure Klub zastupnika Domovinskog pokreta nema nikakvih primjedbi te ćemo isti zakon podržati. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Mi smo time zaključili raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti.

Hvala

Hvala